Prijedlog rezolucije o borbi protiv virusnih hepatitisa s prijedlogom zaključka – predlagatelj: Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb Predlagatelj je odbor za zdravstvo Prijedlog akta primili ste u pretince. Vlada je dostavila mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za zakonodavstvo. Izvješća ste primili na sjednici. Želi li predstavnik predlagatelja dodatno obrazložiti prijedlog? Da. Predsjednik odbora gospodin

Hvala lijepo. Štovani gospodine predsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. U ime predlagatelja podijelili bi ovo naše raspoloživo vrijeme koje je predviđeno poslovnikom za predlagatelja profesor Rajko Ostojić i ja, profesor Rajko Ostojić u svojstvu potpredsjednika odbora ali ujedno i kao predstavnik struke koja se uže bavi ovom problematikom i koji je preuzeo na sebe veliki dio tereta rada odbora po ovoj točki na čemu mu unaprijed zahvaljujem. Dakle, jučer je bio Svjetski dan borbe protiv hepatitisa i taj podatak nam govori da je hepatitis problem koji je svjetskih dimenzija. Hepatitis uzrokovan virusima, različitim grupama virusa i danas nažalost uzima svoj danak iako su sve zemlje Europe, govorit ćemo o Europi, i Hrvatska uključujući također dale veliki doprinos u suzbijanju ove bolesti ipak naša pobjeda nažalost još uvijek nije konačna. Zbog toga je odbor odlučio prije dva mjeseca da donese Rezoluciju o hepatitisu i tome da doda zaključke koji bi obvezivali Vladu Republike Hrvatske u dogovoru sa državnim tajnikom doktorom Golemom koji je predstavljao Vladu u radu ovoga odbora i na taj način bi se pridružili i Europskoj uniji koja je donijela svoju rezoluciju odnosno svoju Deklaraciju o hepatitisu. Dakle, slijedimo trag borbe protiv ove bolesti ne samo na stručnom polju nego je cilj ove akcije odbora bio da se objedine sve društvene djelatnosti, svi društveni slojevi jer hepatitis nije samo problem zdravstva, on je širi društveni problem. Zbog toga smo potakli ovu inicijativu i pozvali smo na tematsku sjednicu odbora 50 uglednih stručnjaka iz ovog područja, predstavnika Hrvatskog liječničkog zbora, Hrvatske liječničke komore, Hrvatske sestrinske komore ali smo pozvali i predstavnike udruga pacijenata koji su oboljeli od jednog od oblika virusnog hepatitisa. Odaziv je bio mogu reći zaista sto postotan. Imali smo na tematskoj sjednici 21 govornika sa vrlo kvalitetnim prilozima i ja koristim ovu priliku svima im se zahvaliti. Malo mi je žao da su mediji na jučerašnji dan, Svjetski dan borbe protiv hepatitisa politizirali ovu temu pa su rekli kako u Hrvatskoj nije dovoljno napravljeno na ovom polju i kako liječnici inzistiraju na rezoluciji o hepatitisu. Ne inzistiraju liječnici. Rezoluciju je predložio Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb ovoga Sabora a liječnici se odazvali. Liječnici su svoj dio bitke za hepatitis odradili kvalitetno kao što ćete vidjeti iz ovih uvodnih izlaganja. Dakle, hepatitis u deklaraciji Vijeća Europe se naziva jednim od glavnih javnozdravstvenih problema. Upravo zbog toga javnozdravstvenih problema jer se u njega trebaju uključiti, osim samoga zdravstva, i puno drugih službi čija je zadaća čuvanje javnoga zdravlja. Kad kažem puno drugih službi, onda tu mislimo praktično sve resore Vlade, jer hepatitis je i bolest socijalno ugroženih skupina i bolest narkomana i bolest zdravstvenih djelatnika i drugih koji su profesionalno jače izloženih ovim virusima od prosječne populacije. Rezolucija Vijeća Europe koja je donesena u ožujku 2007. godine za virusni hepatitis upotrebljava još jednu, ja bih rekao, vrlo tešku riječ, a to je da se radi o tihom ubojici. I doista, virusni hepatitis je tihi ubojica jer on, dakle virusi, napadaju organizam tako da organizam to ne daje na znanje. Pacijent dugo vremena ne zna da ima taj virus u sebi, a virus radi svoj opasan posao. Koji je to posao? Razara stanice jetre. Na taj način onemogućava funkciju jetre, njezinu važnu biokemijsku funkciju brojnim metaboličkim procesima organizma. I konačni rezultat toga je zatajenje stanica jetre. Jedina terapija koja tada još preostaje je transplantacija jetre, što je ne samo vrlo skupo za zajednicu, nego i vrlo riskantno za samog bolesnika jer je to zahvat koji nosi visoki stupanj rizika. Naravno, još jedan od poznatih teških posljedica virusnog hepatitisa je karcinom jetre, hepatocelularni karcinom, jedan od najtežih karcinoma koji također dugo vremena tinja potiho bez ikakvih simptoma. Zbog svega toga se mi priključujemo ovakvoj osudi virusnog hepatitisa da se radi o tihom ubojici i zbog toga smo predložili jednu ovakvu široku rezoluciju koja bi uključila sve društvene slojeve, sve razine državne uprave, ali i lokalnih uprava u borbu protiv tihog ubojice i na taj način da zaokružimo na neki način ili potaknemo daljnje aktivnosti na ovom području. Koji su to virusni hepatitisi? Pa uglavnom problematika se svodi na virus hepatitisa tzv. A, virus B i virus C. Ima ih još, ali su rjeđi. Što smo učinili do sada na tom polju? Ja ću dati jedan kratki pregled, a profesor Ostojić će onda reći što u ovoj rezoluciji još predlažemo i što u tom akcijskom planu u obliku zaključaka predlažemo Vladi Republike Hrvatske. Dakle, hepatitis A je virusna infekcija s virusom koji se širi uglavnom preko prljavih ruku i tako se i zove-bolest nečistih ruku. Nalazi se u onim sredinama gdje su nečiste navike i nažalost, feko-oralni put je najčešći put takvog prijenosa. U Republici Hrvatskoj se napravilo jako puno na ovom području. Suzbijanje bolesti je očito. Ja ću pročitat podatak da je 1966. godine bilo 14 tisuća oboljelih, a prošle godine 29 novootkrivenih. Dakle, sa 14 tisuća na 29 je veliki iskorak, ali problem virusnog A hepatitisa je, kao što vidite, još uvijek ovdje. On je dakle skopčan sa navikama, sa edukacijama o higijenskim navikama, ali i sa organizacijama odvodnje vode i sa čitavim nizom drugih aktivnosti u tom smjeru. Hepatitis B se drugačije prenosi. Taj virus se prenosi putem krvi, spolnim putem, putem igala kod narkomana, tetoviranjem, također iglama za tetoviranje, ali se prenosi i tzv. vertikalnim putem sa zaražene majke na novorođenče. Dakle, čitav je niz puteva prijenosa koji održavaju ovaj hepatitis još uvijek visoko rangiranim u javnozdravstvenom problemu, iako smo napravili doista, kao što ću kasnije reći, puno toga da ga suzbijemo. Smatram se danas da je B hepatitisom u svijetu zaraženo oko 2 milijarde ljudi. Oko 400 milijuna su nositelji virusa B hepatitisa, a svake godine u svijetu otprilike milijun ljudi umire od ove bolesti. U Republici Hrvatskoj, zahvaljujući vrlo uspješno provedenom programu cijepljenja, doveli smo ga pod kontrolu ali ne potpunu. Godišnje još uvijek imamo između 100 i 200 novooboljelih odnosno novoregistriranih. Smatra se da je u Republici Hrvatskoj zaraženo oko 11% populacije, no naravno u nekim specifičnim populacijama i znatno više. Treći je C hepatitis za koje ne postoji mogućnost cijepljenja, dakle suzbijanje cijepljenjem pa su zato tim važnije druge metode koje su također u našoj zemlji U svijetu je zaraženo oko 180 milijuna ljudi, međutim taj podatak sigurno nije točan jer najveći broj nositelja ovog virusa ne zna da ga ima pa se smatra da je to samo 20% od ukupnog broja U tom slučaju se taj broj penje gotovo do milijardu ljudi zaraženih u svijetu i smatra se da se godišnje inficira novih 3 do 4 milijuna stanovnika. Kao što smo rekli, protiv C hepatitisa nema cijepljenja pa zbog toga mjere koje smo provodili, a prije svega kontrola krvi znače važan iskorak u borbi protiv ovog virusa. Ja bih samo podsjetio da smo kontrolu krvi uveli, strogu kontrolu, 1993. godine, dakle u jeku Domovinskoga rata. Imali smo snage se boriti i protiv ove bolesti i to je dalo vrlo dobre rezultate. Naravno, danas još u toj oblasti kontrole krvi postoje neki problemi, sigurno će kolega Ostojić to spomenuti. Godišnje se u Hrvatskoj otkrije 300 do 400 novo zaraženih osoba, ali to je isto pitanje da li je to sve jer većina ima nemanifestni oblik bolesti, dakle bolest ne daje znakove i zapravo točan broj nije taj, nego je puno veći. U pojedinim populacijama zaraženost je puno veća. Ja bih samo rekao da je npr. u zatvorskom sustavu taj broj višestruko veći, da je u zatvorskom sustavu taj broj čak do 50% onih koji borave dulje vremena u zatvoru što je strahovit podatak. Zbog toga imamo jedan posebni projekt koji vodi profesor Burek iz Klinike za zarazne bolesti sa svojim kolegama, jedan posebni projekt otkrivanja i suzbijanja virusnog hepatitisa u zatvorskoj sredini i sa tim projektom su prešli granice Hrvatske, održali čitav niz predavanja u svijetu i to je jedan priznati projekt na međunarodnoj razini. Što se do sada učinilo protiv ova tri hepatitisa? Pa prije svega treba reći da je struka, dakle liječnici koji se uže bave ovom strukom, a ja bih zapravo rekao da nema struke liječničke koja ne ulazi u ovu problematiku, struka je donijela svoj konsenzus na konferenciji 2009. godine gdje je dala točne algoritme, dijagnostike, terapije i dala je stručne okvire svega što treba učiniti. Državna uprava je također bila vrlo marljiva. Donijela je čitav niz pravilnika. Recimo, Pravilnik o prijavljivanju zaraznih bolesti, Pravilnik o imunizaciji, seroprofilaksiji, kemoprofilaksiji, Pravilnik o zdravstvenom nadzora nad kliconošama itd. Program cijepljenja koje je donijelo Ministarstvo zdravstva također je za pohvalu i napravljeno je čitav niz dobrih organizacijskih akcija akcija cijepljenja. Ja bih samo rekao da smo hepatitis B procijepili smo visokorizičnu zdravstvenu populaciju također u jeku Domovinskog rata 1991. godine, a da je ta populacija zdravstvenih djelatnika 13 puta češće bila inficirana virusom hepatitisa pogotovo mi koji radimo pretrage sa krvlju. U kontaktu sa krvi taj se virus širio zaista jedno vrijeme nekontrolirano. Sada je u toj populaciji također pod kontrolom. Treba spomenuti i cijepljenje školske populacije, pa na kraju i 2007. godinu kada je ministarstvo donijelo odluku da se cijepi sva novorođenčad u Republici Hrvatskoj. Na taj način su zaštićena sva novorođenčad. To znači da se godišnje spašava od te bolesti oko 150 novorođenčadi koliko ih je godišnje bilo inficirano preko krvi svoje majke. U području zaštite od C hepatitisa nije sve rečeno zato je Europa svoju rezoluciju i posvetila upravo ovom hepatitisu. Mi smo dakle u svom prijedlogu naše rezolucije proširili vaše odluke i na hepatitis A i na hepatitis B. Ono što bi još ovdje trebalo reći da je ovako široko uključivanje javnosti u tu akciju zapravo podizanje svijesti. Podizanje svijesti je važno zbog toga što u sprječavanju hepatitisa jedno od vodećih uloga ima zapravo edukacija. Educirati populaciju o načinima prijenosa virusa hepatitisa, o načinu njegovog razornog djelovanja i o načinu sprječavanja, a kasnije i liječenje te bolesti znači doprinijeti najviše u smanjenju broja novo novo zaraženih i novo oboljelih. Mi u Hrvatskoj naravno u toj edukaciji imamo određenih problema. Vidjet ćete zato smo u tom smjeru i dali određene preporuke. Što se tiče terapije samog hepatitisa i tu smo čuli nekih disonantnih tonova nedavno pogotovo jučer na Svjetski dan hepatitisa u medijima kao Hrvatska nije metnula na listu HZZO-a sve lijekove. Sve lijekove koje je struka preporučila HZZO je stavio na listu lijekova. Ima još nekih problema. Na primjer jedan tip Interferona koji je u zahtjevu da se stavi na listu za liječenje B hepatitisa jest u fazi preispitivanja zato jer se tražilo neke dodatne stručne podatke od strane HZZO-a a prema stručnom povjerenstvu. Treba reći da svi ti lijekovi nisu niti bezopasni, a niti su svi djelotvorni. ili bilo kakva druga ograničenja, financijska ili bilo kakva druga ograničenja ne smiju utjecati na sudbinu bolesnika, odnosno na sudbinu zaraženih. I ja sam siguran da to u Hrvatskoj tako i je. Imamo problema i sa liječenjem teških posljedica kao što je hepatocelularni karcinom. Ali kao što znate posljednjih godina smo uveli i transplantaciju kao redoviti oblik liječenja. Zbog programa transplantacije jetre kojega smo doveli do europske razine, dobili smo od Vijeća Europe i financiranje financije za izgradnju centra za transplantaciju jetre u Kliničkoj bolnici “Merkur“ koji je sada pred dovršenjem. Dovoljan broj kolega je educiran i u eksplantaciji. Čitav niz akcija je napravljen za dobrovoljno davanje posmrtno jetre. Uveli smo i čitav niz novih metoda za liječenje akutnog zastoja jetre, a i širimo nove metode za liječenje hepatocelularnog karcinoma. Dakle, to su i kirurške metode i metode termoablacije i metode transkateterske kemoimbolizacije koje danas možemo već učiniti u svakom regionalnom i svakom kliničkom centru. Dakle, uz sve ove pohvale struci i uz sva upozorenja što još treba učiniti za spašavanje ljudskih života u ova tri hepatitisa mi smo predložili ovu rezoluciju, predložili smo ove zaključke i vjerujemo da ćemo dobiti vašu podršku i da ćemo u suradnji sa Vladom Republike Hrvatske koja je također dala kao što vidite iz priloženoga načelnu podršku uspjeti nastaviti našu borbu protiv ovih virusa. Znamo da ju nikad nećemo dobiti do kraja, ali svaki otrgnuti život za nas je velika dobit. Hvala lijepo na pažnji, pa bih molio sada prof. Ostojića da vam nastavi u ime predlagatelja. osobito predsjedniku Odbora za zdravstvo, dakle prof. Hebrangu koji je organizirao tematsku sjednicu, svim ekspertima koji su radili i naravno na kraju, ali ne manje važno državnom tajniku Anti Zvonimiru Golemu koji je pomogao i tijekom radne skupine, tematske sjednice, a i u prošlom mandatu je učinio dva značajna pomaka a to je HBV vakcinacija kod novorođenčadi s jedne strane i poboljšavanje fonda skupih lijekova koje je našlo mjesto i u liječenju virusnih hepatitisa. zašto mi danas predlažemo, odnosno Odbor za zdravstvo predlaže vama kolegice i kolege našu rezoluciju. Hrvatska iako formalno nije član Europske unije nedvojbeno već stotinama, stotinama godina pripada Europi i Europski parlament je ovu rezoluciju usvojio prije 2 godine, a mi iako formalno nismo član Europske unije sličnu rezoluciju sa sličnim provedbenim mjerama predlažemo vama, odnosno zamolit ćemo Vladu Republike Hrvatske i Ministarstvo zdravstva da ih napravi. Dakle, Europski parlament kao što je prof. Hebrang uvodno naglasio je prepoznao važnost virusnog hepatitisa. Zašto? Zato što se 2017. i 2019. očekuje vršna epidemija hepatitisa C u Europi. Ovaj trenutak 12 milijuna građana Europe je zaraženo hepatitisom C, a vršna epidemija se očekuje za desetak godina sa visoko vjerojatno teškim nesagledivim posljedicama. I tu je ono što mi često spominjemo misiju i viziju. Misija nas liječnika je pomagati danas, večeras na dežurstvu. A vizija ljudi koji vode zdravstvo je predvidjeti što će se desiti za 10 godina, što će se desiti za 10 godina, za 15 godina i prevenirati problem na tragu naše stalne, dobre maksime prevencija je bolja i splativija od liječenja. Dakle, Rezolucija o borbi protiv virusnih hepatitisa kojima mi pozivamo Odbor za zdravstvo poziva sve nadležne institucije sastoji se od 9 točaka. Prvo je da se virusni hepatitisi prepoznaju kao ključan, vodeći javno-zdravstveni problem za to bez obzira što je, kao što je prof. Hebrang naglasio godišnje 300 naših građana je novo prijavljenih sa hepatitisom ili B ili C. Dakle, incidencija nije tako visoka, ali to je vrh ledenog brijega. Mi ne znamo kolika je u biti prava proširenost. Ne zna ni Europa, ne zna ni Hrvatska i zato je vrlo važno na vrijeme otkriti bolest. da se ukaže na važnost sprječavanja širenja infekcije virusima hepatitisa u cilju zaštite zdravlja naših građana. Virus hepatitisa c se širi parenteralnim putem, krvlju, krvnim derivatima od '93., iako u doba rata, '93. kao i Europa, kao i Amerika, od '93. i Hrvatska radi testiranje na virus hepatitisa c. Tu smo bili zbilja u maksimalno … /Govornik se ne razumije./ … i na svu sreću, to je razlog zašto ta incidencija nije tako visoka. No, ono što bi trebalo poboljšati, zato smo i naveli, da je, kao što je profesor Hebrang naglasio, to je multidisciplinarni pristup, jedan od načina je i zdravstveni odgoj jer danas se zna da je hepatitis c spolno prenosiva bolest. Treće, da se naglase sve te mjere sprječavanja širenja infekcije, dakle parenteralnim putem, krvlju, krvnim derivatima, tetovažom, sada je to dosta moderno, body piercing itd., ako se radi u nesterilnim, nehigijenskim uvjetima, uključivo mjere prevencije liječenja. Naime, liječeći pacijenta Marka Markovića koji ima hepatitis c ili hepatitis b, liječite osobu, ali drugo i ne manje važno, sprječavate širenje infekcije. Dakle, bilo horizontalno na druge osobe ili vertikalno, primjerice sa mame na dijete. Dakle, mi ne samo što izliječimo tog pacijenta Marka Markovića, nego smanjujemo rezervoar, odnosno izvor, izvorište virusa i na taj način smanjimo mogućnost zaraze drugih naših građana. Četvrto, da se ukaže na činjenicu, opetovanu činjenicu da smanjenje upravo tog rezervoara ili izvora virusa predstavlja troškovno najučinkovitiju dugoročnu strategiju stavljanja pod nadzor hepatitisa. I to je ključan razlog zašto je Europski parlament već prije 2 godine usvojio ovu strategiju. Jer troškovno je to najučinkovitije, najjednostavnije i za zdravlje građana kako Europe, tako i Hrvatske i za naravno osiguravajuće kuće, a kod nas je još uvijek vodeća osiguravajuća kuća Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje. Peto, da se naglasi važnost ranog otkrivanja. To je vrlo jasno. Naime, nedvojbeno se zna da virus hepatitisa c, iako ove godine je tek napunio punoljetnost, dakle tek je napunio 19 godina, u nizu studija je dokazano da nakon dvadesetak godina on izaziva cirozu ili primarni karcinom jetre. Pitati ćete se naravno, vi koji niste medicinari kako je to moguće? To je moguće zato što je u uređenim državama kao što je primjerice Francuska, Njemačka ili Sjedinjene Američke Države su primijetili da najviše posttranfuzijskih hepatitisa je bilo '65., '66., '67., dakle kad sam ja krenuo u vrtić. Onda su u uređenim državama ostavljali epruvete sa krvlju tih pacijenata i nisu znali o čemu se radi. Znali su da nešto je, dakle pacijenti su išli, tad su počele velike operacije na srcu. Pacijentu je spašen život, promijenjena valvula, operiran bypass, ali dobio je 5, 6 litara krvi i on je živio svojih 20, 30 godina, ali je požutio nakon 6 mjeseci. Liječnici i znanstvenici su se brinuli, nisu znali o čemu se radi, ali su svakih 6 mjeseci naručivali te pacijente, smrzavali njihovu krv u tekući dušik, dakle na -200 stupnjeva celzijusa i kad smo '89. otkrili bolest onda smo vidjeli da je John Smith operiran '65. zbog valvule, da je '66. požutio, da je '76. dobio kronični hepatitis, '79. cirozu i da je umro '83. od karcinoma jetre. I mnogo, mnogo tih John Smithova se tako da smo mi vrlo brzo zahvaljujući uređenim zdravstvenim sustavima shvatili sa kakvom opakom bolesti imamo posla i kao što je profesor Hebrang naglasio, čak je Europski parlament u svojoj rezoluciji, a mi smo to opetovali, nazvao hepatitis c i b "silent killer" ili hrvatski, "tihi ubojica". Šesto, da se naglasi neophodnost promptnog i optimalnog liječenja. Liječenja hepatitisa c danas u Hrvatskoj je skoro kao u Europi. Dakle, ja bih rekao odličan. Što se tiče hepatitisa b, može se poboljšati, ali na to ja inače naravno želim da se struka maksimalno propagira. Može se poboljšati, ali za to su između ostalog niz čimbenika uzrok, a ovaj čas najmanje HZZO, barem iz meni poznatih podataka i podataka poznatih Odboru za zdravstvo. Sedmo, da se ukaže na važnost nadzora visoko rizičnih skupina za virusni hepatitis radi upravo sprječavanja ovih ciroze jetre i karcinoma jetre. Prosječan građanin Hrvatske koji ima cirozu jetre ima vam točno 52 godine. Čovjek je sa 52 godine fizički najaktivniji, mentalno vrlo očuvan, a sa cirozom jetre na žalost njegova radna sposobnost, bolovanje, a to smo čuli jutros u aktualnom satu propada i gubi se njegova mogućnost zarađivanja i rada za život. da potiču dostupnost liječenja od teških posljedica virusnih hepatitisa, dakle i ciroze i karcinoma jetre. I deveto, posljednje, da kontinuirano razvijaju i podižu razinu svijesti o virusnim hepatitisima, što će utjecati na destigmatizaciju ove bolesti. Naime, nerijetko se hepatitis c ili hepatitis b povezuje i sa bolestima tipa HIV-a, AIDS-a ili sličnim bolestima i na taj način postoji velika stigma pacijenata koji imaju hepatitis b. U Hrvatskoj se nažalost niti jedna javna osoba nije javila koja ima hepatitis b, ali u Europi, u Londonu, u Parizu, u New Yorku mnogo poznatih osoba, javnih osoba, političara, liječnika, estradnih zvijezda, ne svojom krivnjom su dobili hepatitis c ili hepatitis b, mi liječnici na žalost zbog kontakta s krvlju često pobolijevamo od virusnih hepatitisa. Na taj način se podiže razina svijesti. S jedne strane od važnosti otkrivanja, o mogućnosti liječenja, jer na kraju ne manje važno, neki tipovi hepatitisa c su danas izlječivi. Neki genotipovi hepatitisa c su prva virusna izlječiva bolest. Zato je vrlo važno, a živimo u trećem mileniju, živimo u 21. stoljeću, omogućiti tim pacijentima, broj 1 pravo na rad i definitivno organizirati tako sustav da se skine stigma sa tih pacijenata. Obrazovni sustav je u provedbenim mjerama. Preporučili smo, a Vlada, zahvaljujem se Vladi Republike Hrvatske koja je prihvatila našu rezoluciju i preporučili smo provedbene mjere. Jedna od njih je da se uz interakciju sa obrazovnim sustavom, sustavom, dakle Ministarstvo obrazovanja, znanosti i športa naglasi važnost zdravog načina života, odgovornog ponašanja i obveze vođenja brige o vlastitom zdravlju, a to je na tragu uvođenja zdravstvenog odgoja. Ministar pravosuđa je prije dvadesetak dana potpisao i omogućio nastavak liječenja naših građana koji su u zatvoru iz niza razloga. Naravno, pacijent kad je u zatvoru dakle ima neki grijeh. Ali pacijenti, odnosno građani koji su u zatvoru su na neki način uvjetno diskriminirani jer odlaskom u zatvor gube prava iz HZZO-a, gube prava iz zdravstvenog osiguranja. Zbog toga je Odbor za zdravstvo preporučio da i te građane, naše građane koji su temporerno, prolazno u zatvorskom sustavu da im se omogući optimalno liječenje jer godišnje iz zatvorskog sustava izlazi 10 tisuća naših građana. Od tih 10 tisuća naših građana koji izlaze iz zatvora svake godine, negdje oko 2500 građana je zaraženo ili hepatitisom b ili c. Za 10 godina je dakle to 25 tisuća građana. Dakle, već kada su u zatvoru, onda im se na neki način treba omogućiti liječenje jer to vam je najočitiji primjer kako jednostavnom mjerom možemo smanjiti rezervoar te infekcije. Stoga smo stavili u zaključku i u provedbenim mjerama da se nastavi taj inicijalni pilot projekt, a da sad bude kontinuirani ministar Šimonović, Vlada Republike Hrvatske je to prije mjesec dana podržala. Naravno da treba uključivati nevladine udruge i poticati daljnji razvoj civilnog partnerstva u borbi protiv hepatitisa i na kraju organizirati opremljenost svih hrvatskih županijskih ustanova za istovremenu i jednaku dostupnost bilo dijagnostici, bilo terapiji. U ime Odbora za zdravstvo gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospodine državni tajniče ja vas molim dakle da prihvatite našu rezoluciju. Hvala lijepa. **Šeks, Vladimir

Hvala lijepa. Gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege zastupnici. Klub Hrvatske demokratske zajednice raspravljao je o Prijedlogu rezolucije o borbi protiv virusnih hepatitisa sa prijedlogom zaključka. Sve pohvale naravno Odboru za zdravstvo, profesoru Hebrangu i profesoru Ostojiću i svim suradnicima kao i onim ljudima koji su bili na tematskoj sjednici koji su zaista opširno o tome problemu raspravljali i podržali ovu rezoluciju i ove zaključke. I do sada imamo Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti koji je usklađen sa zakonodavstvom Europske unije i u pravnim aktima Vijeća Europe zarazne bolesti predstavljaju danas jedan od zdravstvenih prioriteta Republike Hrvatske. U nadzoru sudjeluju mnogi čimbenici zdravstvenog sustava a i mnogi izvan zdravstva a sve s ciljem da se bolesti preveniraju, da se prate, da se dijagnosticiraju, ispravno liječe i suzbijaju. Deklaracijom Europskog parlamenta koja je usvojena kao što smo čuli 2007. godine virusni hepatitis C prepoznat je kao vodeći javno zdravstveni problem u zemljama Europske unije naglašavajući prevenciju, dijagnostiku i optimalno liječenje virusnih hepatitisa. Još donedavno smo govorili o A hepatitisu koji spada u bolest prljavih ruku koji se prenosi fekalno-oralnim putem, dakle bolest niskih higijenskih uvjeta i na svu sreću kao što je rekao profesor Hebrang ima prošle godine svega 29 oboljelih. Međutim, ono što je na sreću za A hepatitis kojega je nekada bilo jako puno a to je da to je to akutna bolest i koja ne ide u kronicitet, vrlo rijetko, dakle u vrlo iscrpljujućim, u imunokompromitiranim završava smrću ali ne ide nikada u kronicitet, dakle akutna bolest koju kad bi birali onda bi rekli bolje je imati A hepatitis a niti jedan drugi. S druge strane imamo B hepatitis koji spada u spolno prenosive bolesti i bolesti koje se prenose krvlju. Ovo spolno prenosive bolesti posebno ću naglasiti jer se to često zaboravlja zaboravlja i od tuda ta važnost edukacije u školama kako se prenosi B hepatitis i da je to spolno prenosiva bolest. Čuli smo da je u kontaktu sa hepatitis B virusom je 2 milijarde ljudi, oko 400 milijuna nositelji su kroničnog hepatitis B virusne infekcije a svake godine od ove bolesti umire milijun osoba. U Republici Hrvatskoj 55 tisuća osoba ima kronični B hepatitis i predmnijevamo kako će završiti. Javlja se godišnje sto do dvjesto novih, naročito kod ugroženih skupina bolesnika. Zdravstveni radnici spadaju u visoke rizične skupine koji imaju doticaj sa više od 20 po život opasnih virusa uključujući ovdje i virus hepatitisa. Od 91. godine provodi se cijepljenje medicinskih djelatnika a od 1999. godine cijepe se djeca u osnovnoj školi. Pozitivno je naravno da se od 2007. godine cijepi novorođenčad jer sve trudnice danas se testiraju na B hepatitis a po potrebi novorođenčad se onda zaštićuje hiperimunim gama globulinom jer se infekcija prenosi vertikalno sa majke na dijete. Znamo da su trudnice veliki rizični rezervar za prijenos B hepatitisa jer one nisu zaštićene sa cjepivom. I Nacionalna strategija zdravstva od 2006. do 2011. naša Nacionalna strategija kronične bolesti jetre i cirozu stavlja među prvih sedam uzroka smrti uzroka smrti odraslih osoba. Procjene kažu da će između 2008. i 2015. godine incidencija tumora jetre u Europi porasti 200%. I kako to biva kod zaraznih bolesti misleći da smo hepatitise riješili 1989. godine otkriven je virus C hepatitisa. Kod nas se testiranje provodi od 1993. godine i sjećam se onih operativnih zahvata naših ranjenih branitelja koji su dobivali krv i koje sam iza toga dobivala na Odjelu za infektivne bolesti kod kliničkom slikom hepatitisa, teškog hepatitisa a nismo znali koji je uzrok tog hepatitisa naravno jer se onda nije znalo da je to C hepatitis, mi smo ga onda proglašavali hepatitis non A non B, dakle ni A ni B ili posttransfuzijski hepatitis. Danas već govorimo o D hepatitisu, o E i G hepatitisu. A šta nas još čeka to ćemo još vidjeti. Hepatitis C virusna infekcija je u porastu a neliječenje dovodi do ciroze i do hepatocelularnog karcinoma jetre što sve dovodi onda kao što smo i čuli do transplantacije jetre. C hepatitis nažalost otkrije se u kroničnoj fazi jer većinom inficirane osobe zaista nemaju nikakvih simptoma znakova bolesti, samo 25 do 30% navode određene simptome a 75 do 80% prelazi u kronicitet. I zato C hepatitis i nazivamo virusom tempiranom bombom čiji razmjeri su razarajući a nazivamo ga i tihim ubojicom. Pacijenti godinama mogu vam reći žale se subjektivno na neku muklu ponekad bol ispod desnog rebranog luka, ponekad na gubitak apetita a češće u praksi na određeni umor koji jednostavno zaborave i tako rade dalje. U svijetu boluje oko 180 milijuna ljudi ili 3% svjetske populacije, umire ih 1,5. U Republici Hrvatskoj hepatitisom C zaraženo je 65 tisuća ljudi. Čuli smo, svake godine 300 do 400 novih. Međutim, ono što nas zabrinjava a to je da cjepiva za C hepatitis nema kao što imamo za B i za A hepatitis. Virus ima visoki stupanj mutacije koja dovodi do brojnih varijanti. Slično nas to podsjeća i na AIDS, varira pa ne možemo naći cjepivo, tako je i mutacija sa C hepatitisom i teško da će se naći cjepivo. U Republici Hrvatskoj prevladavaju tip 1 i 3, genotipovi 1 i 4 smatraju se rezistentnim virusima. Odlično se liječe genotip 2 i 3 gdje je izlječenje 88% a kod genotipa 1B i 1A učinkovitost terapije je lošija između 44 i 46%. Jedan od pacijenata je izjavio, citiram: „Ja sam jedan od sretnika koji je izliječio hepatitis C i od tada mi se život promijenio 100%. Zarazio sam se putem krvi primivši transfuziju na odjelu jedne bolnice u vrijeme rata. Čekao sam liječenje godinama i na kraju sam dočekao i izliječio tog tihog ubojicu. Sada normalno radim i sve je u najboljem redu, ali dok sam bio pozitivan kao da mi je na čelu pisalo: To je narkoman, on je ovakav i onakav." U 80% slučajeva glavni prijenosnici hepatitisa C su intravenski narkomani, u 15% se prenosi spolnim putem, a u 5% su za to krive bolničke infekcije. Moguć je prijenos naravno danas putem tetovaže i piercinga i zato treba o tome voditi brigu. Hvalevrijedno je istraživanje profesora Bureka, što je ovdje spomenuto, iz Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević". On je ukupno ispitao 10 tisuća i 300 zatvorenika, testirao je 4 tisuće 800 ljudi dakle 50%, dok je u općoj populaciji incidencija hepatitisa B 11%, u zatvorskoj populaciji zaraženosti 17%, a u skupini intravenskih narkomana 30%. i 800 testiranih virus hepatitisa B otkriven je čak u 379 osoba. Kod C hepatitisa raširenost infekcije je dramatičnija, u općoj populaciji incidencija je 1,1%, a među zatvorenicima naglašavam 14,5%. U skupini intravenskih narkomana zaraženost je 50%. Ukupno je otkriveno 279 osoba inficiranih hepatitisom C, 203 osobe imaju i B i C hepatitis što ima jako lošu prognozu. Unutar zatvorskog sustava zatvorenici šire infekciju intravenskim drogama, homoseksualni kontakti, silovanja, kontakti s krvlju. Kada izlaze iz zatvorskog sustava ovisnici rijetko mijenjaju svoje navike, oni i dalje putem šprica i seksualnim kontaktom nažalost šire infekciju. U idućih 10 godina iz hrvatskih zatvora izaći će dodatnih 30 tisuća zaraženih osoba i to nam govori o važnosti stavljanja pod kontrolu što se tiče B i C hepatitisa naših zatvorenika. Hepatitis je javnozdravstveni problem i zahtijeva multidisciplinaran pristup. Rezolucija i akcijski plan predstavljat će prve službene dokumente u Republici Hrvatskoj o virusnim hepatitisima, a oni će potaknuti bolja izvješća o raširenosti hepatitisa u našoj zemlji, usvajanja preporuka za targetirani screening hepatitisa B i C, poticat će prosvjećivanje i edukaciju naglašavajući zdrav način života te odgovorno ponašanje. 8 do 10% nositelja C hepatitisa nije svjesno infekcije i ne znaju da imaju hepatitis, a među nama su. Većina u Republici Hrvatskoj nije dovoljno informirana o samoj bolesti, o putovima prijenosa, o dijagnostici, niti o mogućnostima liječenja. Bolesni se često marginaliziraju, negira se pravo na rad što je jedna diskriminacija u našem društvu tako bolesnih osoba. Hepatitis je zarazna bolest koja se širi ako ju ne preveniramo i liječimo. Ne činiti ništa u toj sferi znači i veći broj oboljelih od ciroze, od hepatocelularnog karcinoma, od zatajenja jetre i od transplantacije i od velikih troškova. Klub Hrvatske demokratske zajednice podržava donošenje ove rezolucije i izradu akcijskog plana jer će pridonijeti jačanju javne svijesti o velikoj pošasti ovih bolesti, pružit će smjernice u učinkovitom programu prevencije i edukacije, u poboljšanju radu na ranoj dijagnostici primjenom novih metoda prihvaćenih u Europskih uniji, otkrivanju rizičnih skupina i poticanju na liječenje do sada neidentificiranih osoba oboljelih od hepatitisa, uz smanjenje broja novooboljelih. Naravno, za to moramo imati jednake uvjete kako pri dijagnostici tako i pri liječenju u svim našim općim bolnicama na infektološkim odjelima ili odjelima za interne bolesti. Hvala lijepa.

Tu piše 17,43. A isteći će… Klub SDP-a, gospodin zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. Hvala lijepa, gospodine potpredsjedniče. Kolegice i kolege. Klub zastupnika SDP-a će naravno podržati rezoluciju iz dva osnovna razloga. Prvo je jer će klub SDP-a, kao i sve do sada zakone koji se tiču zdravlja naših građana, podržati jer smatrao da je ulaganje u zdravlje investicija, temeljna investicija da zdravstvo nije potrošnja. navrata je klub SDP-a pokazao svoju vjerodostojnost i podržao, bez obzira od koga dolazili, zakone koji poboljšavaju zdravlje naših građana. A drugi je razlog što je ovo najbolji primjer preventive, dakle preventive ako na vrijeme otkrijete zaraznu bolest, ako otkrijete uzrok, izvor, rezervoar, onda možete napraviti preventivu i nema bolje investicije za državu nego preventiva. Jedna kuna uložena u preventivu, kolegice i kolege, je čimbenik deset puna. Znači, jedna kuna vrijedi 10, stotinu kuna vrijedi par tisuća kuna. Nema te burze, a vidimo da burza propada, nema te investicije u nekretnine, osim možda u znanje i pamet, kao što je investicija u preventivu što se tiče liječnika. 1924. Andrija Štampar, a mi se često u klubu SDP-a pozivamo na tog vizionara hrvatske medicine, europske medicine je rekao: "Neznanje je najveći neprijatelj zdravlja." Tada je to bilo govora o bolestima prljavih ruku, o potrebi ulaganja u sanitarne infrastrukture, a danas također to možemo reći 2009. godine, neznanje je najveći neprijatelj zdravlja. Profesor Hebrang je naglasio da broj hepatitisa A je pao sa 14 tisuća '66., ne tako davne '66., danas na 28. Zašto? Jer smo otkrili i napravili preventivu i zato će naravno klub SDP-a podržati i ovu rezoluciju. Što se tiče liječenja hepatitisa C, a ja se između ostalog i bavim bolestima jetre, terapija je vrlo, vrlo dobra. Što se tiče terapije hepatitisa B, istina je da postoji samo jedan od pet lijekova ovaj čas na listi Hrvatskog zavoda za zdravstveno osiguranje, ali kako sam i maloprije rekao, za to isključivi krivac nije naravno HZZO u ovom slučaju. Niz je razloga za to. Zašto? Prije pet, šest godina su nam, u struci je eventualno bila predložena terapija kako se radi o Europskoj uniji, ali predstavnici tih farmaceutskih kompanija jednostavno nisu htjeli doći "u državu veličine Hrvatske". Zbog čega? Mi imamo svega 120 pacijenata sa hepatitisom B godišnje. Njihov argument je bio, između ostaloga, niste nam dovoljno, ako smijemo tako reći, prenijeti njihove riječi, zanimljivi. No, nedvojbeno medicina ide dalje i nedvojbeno moramo pružiti šansu i pacijentima sa hepatitisom B. Ja ne dvojim da će državni tajnik Ante Zvonimir Golem, aktualni ministar poboljšati liječenje i te skupine pacijenata i nedvojbena činjenica je da je je tu u toj paleti lijekova nedostatan broj. Ali naglašavam krivnju za to ne snosi samo Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje, a kao što znate ja Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje nerijetko napadam, nerijetko i kao saborski zastupnik ali i kao liječnik pokušavam im dati naputak eksperata. Dakle, ne dvojim da će se i ta skupina pacijenata sa hepatitisom B izjednačiti sa Europom. Mi smo prije godinu dana testirali sve saborske zastupnike na hepatitis C i nitko od nas nije pozitivan. Ali svaki 12 građanin svijeta ima kontakt ili je zaražen ili hepatitisom B ili hepatitisom C. Znači, 500 milijuna ljudi ovaj čas u svijetu je zaraženo hepatitisom B i C, osobito B ali to su naravno Daleki Istok, Indonezija, Polinezija, Indija, Tajvan i Daleki Istok od Europe. Incidencija hepatitisa B u Hrvatskoj je negdje oko 1,75, hepatitisa C 1,3% i stoga vas pozivam kad ponovo organiziramo kad ponovo organiziramo testiranje na hepatitis C ili hepatitis B ili bilo koje druge javno-zdravstvene akcije da se po mogućnosti svi zastupnici pozovu. Ono što Klub zastupnika SDP smatra da ovo nije samo medicinski problem, da je ovo širi problem. I osobito da treba našu djecu, dakle naše adolescente upoznati sa svim zaraznim bolestima. Stoga će naravno Klub zastupnika SDP-a opetovati svoju molbu, doduše tu nije ministar, nema nitko iz Ministarstva obrazovanja, znanosti i športa da se zdravstveni odgoj što je moguće prije vrati, uvede ne u srednje škole, ne u gimnazije nego u osnovne škole. Jer živimo u 21. stoljeću i ono što je nekad nama bilo, barem mojoj generaciji dostupno preko nekih knjiga, časopisa danas je generaciji petnaestogodišnjaka dostupno preko onoga što imate ispred sebe, a to je laptop. Mi smo imali nogometna igrališta i košarkaška igrališta. Oni imaju room chat. Oni si pričaju sa nekim u Japanu, u New Yorku. Mi smo imali nogometne lopte ili vaterpolo lopte, a oni imaju miš. Klikom miša dobiju sve informacije. U nekoliko navrata sam o tom zdravstvenom odgoju govorio, pa ću ponovo govoriti iako kažem nema resornog ministra. Dakle, zdravstveni odgoj je nedopustivo da se već 4, 5 godina priča o zdravstvenom odgoju, a da se nikako zdravstveni odgoj etablira, da se povede napokon akcije i ne budimo licemjerni obveza je i nas roditelja, baka i djedova, obveza je nas saborskih zastupnika, obveza izvršne vlasti je da pruži toj djeci točne, prave i konkretne informacije. Stoga opetovana molba, inzistiranje da se zdravstveni odgoj što je moguće prije revitalizira. Svjedoci ste, ja sam bio jako ljut prije par dana jedan članak u dnevnim novinama gdje su nas, naš narod proglasili da starimo, da nestajemo, a da mladi sve više i više piju i drogiraju se. Prenijeli su analizu jednog drugog tjednika na osnovu podataka, a podaci izgledaju ovako. 350 građana Hrvatske prekomjerno pije alkohol. Prosječna životna dob građanina Hrvatske s cirozom jetre je 52 godine. Svaka ciroza jetre je prekanceroza. Svaka ciroza jetre po definiciji prekanceroza, prerak. Jer je ciroza regeneracija, a regeneracija je kontrolirani rast stanica, a tumor je nekontrolirani rast stanica. Za vas laike pet pet riječi, razlika je samo u prefiksu ne. Nešto se desi, da ta ciroza, bez obzira koje je trilogije bila završi u karcinomu jetre. I stoga će, ja očekujem da će Odbor za zdravstvo nastaviti svoju misiju i svoju viziju i da ćemo vrlo brzo ovdje ugledati rezoluciju o važnosti borbe protiv karcinoma, protiv raka jer je karcinom jetre peti najčešći karcinom diljem diljem svijeta, a prvi po uzroku smrtnosti. Prvi iz niza razloga. Zato što se i ciroza i hepatitis B i hepatitis C kasno dijagnosticiraju, nerijetko loše liječe. Ali od 100 pacijenata koji imaju 100 pacijenata koji imaju karcinom jetre njih 90 ima ili B ili C infekciju. Znači, liječeći B i C definitivno, to vam sada govorim kao liječnik koji se tim bavi, definitivno sprječavamo razvoj karcinoma barem tog uzroka. I to je razlog zašto Europski parlament napravio ad hoc skupinu, zašto je napravio rezoluciju, zašto je već napravio nekoliko doduše zatvorenih, a nekoliko otvorenih sjednica da analiziraju te rezultate jer Hrvatska će zasigurno 2017. biti članica Europske unije. A kao što sam rekao malo prije 2017. će biti vršak te epidemije. Da nas taj vršak epidemije ne bi iznenadio naravno da će Klub zastupnika SDP-a podržati prijedlog Odbora za zdravstvo i da će podržati jednoglasno ovu rezoluciju. Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Klub zastupnika HNS-a, gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite.

Uvaženi gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege, klub Hrvatske narodne stranke dakako će podržati ovu rezoluciju i zaključke koje upućujemo hrvatskoj Vladi. Dozvolite mi međutim nekoliko dodatnih rečenica u svezi ovoga prijedloga. Naime, sedamdesetih godina na medicinskim fakultetima u Hrvatskoj učili smo, ja sam tad bio student da će uskoro nestati zaraznih bolesti u Hrvatskoj i u Europi. Antibiotici i drugi lijekovi će biti konačno rješenje i da će uskoro nestati potreba za specijalizacijom infektologije. Međutim, malo prije je nastupila kolegica Caparin. Ona je infektolog. Ona je daleko iza sedamdesetih godina završila specijalizaciju. Što se to dogodilo da ipak se nisu ostvarile prognoze onih koji su nas učili davnih davnih sedamdesetih godina? Naime, razvojem molekularne biologije dobili smo jedno snažno oružje u otkrivanju i dijagnostici zaraznih bolesti. devedesetih godina otkriveno je tridesetak vrlo značajnih novih bolesti za čovjeka i otkriveno je stotinjak bolesti koje rjeđe, ali ipak zahvaćaju i humanu populaciju. Naime, do tada smo mogli isključivo dokazivati uzročnike bolesti uzgojem na umjetnim podlogama, na kulturi stanica ili pak u životinjama na biološkom pokusu. Razvojem molekularne biologije dobivamo tehniku kojom možemo dokazati genetički materijal koji pripada točno određenom mikroorganizmu. U ovom slučaju virusu jednom, drugom, trećem. Ali to se odnosi, ponavljam, na još veliki broj bolesti. Jasno da mnogi od vas niste znali podatke koje sam sad iznio, a kamo li naši građani i zato mi je jako drago da je naš saborski odbor pripremio ovu rezoluciju. Ono što mi imamo jedan mali prigovor je da možda je trebalo jasno podvući da edukacija treba ići u dva pravca. Ono što rade i druge države, edukacija profesionalaca, liječnika, stomatologa i drugih i jasno, edukacija građana koja mora biti sasvim drugačiji pristup imati i sasvim druge ciljeve. To je trebalo možda u zaključke također navesti. Ono što također fali u zaključcima jeste kako provesti tu edukaciju? Potpuno su ispušteni mediji. Medija nigdje nema. Vi možete na svakoj televiziji svaki dan gledati velikog brata, malog brata, veliku sestru, malu sestru, velikog kuhara, profesionalnog kuhara, … /Govornik se ne razumije./ … kuhara, ali ne možete ništa nikada čuti o potrebi da se unaprijedi zdravlje tako da se građane educira u tom smislu. Nemate ni jednu emisiju, nemate godišnje više od pola sata u svim medijima zajedno. To nije dobro. To je snažno područje u kojemu moramo, posebno javna televizija, javni radio. Bože moj, zar to nije vrijedno spomena da se i o tome raspravlja. Slažemo se da udruge građana, civilno društvo treba uključiti, međutim ne smije ovisiti isključivo o njima. Ipak mora profesija, profesija, struka odraditi najveći dio posla i zato nama u HNS-u malo smeta i ova rečenica. Obvezati jedinice lokalne i područne samouprave na donošenje akcijskih planova, borbe protiv virusnih hepatitisa putem županijskih zavoda za javno zdravstvo. Po nama bilo bi logičnije da je republički zavod za javno zdravstvo odradio strategiju, a da implementaciju provode županije. To bi bilo puno logičnije, efikasnije. Ovako ćemo imati dvadeset strategija, dvadeset akcijskih planova, negdje ništa, negdje puno. To nije dobro. Ja ću vam navesti jedan primjer, banalan primjer, ali poučan s kojim sam se ja oduševio svojevremeno, tamo sedamdesetih godina. Vi stariji znate da su tada bile u modi dijete, da je svaka glumica imala svoju dijetu i da su tada bile u modi elegantne dame. U nekim državama su dame bile previše pedantne i strogo su se pridržavale tih dijeta i u jednoj Švedskoj su se pojavili nakon stotine godina hipovitaminoze, Kod nas se to nikad nije dogodilo jer naše dame su pametnije, dođe rođendan, dođe neka fešta, dobro se napapaju i jasno, nema hipovitaminoza, ali je to u Švedskoj bilo tragično. Što se dogodilo i kako su to riješili? Vrlo jednostavno. Ministar je izašao na televiziju, na sve radiostanice, u svim novinama i rekao je, drage Šveđanke, uzroci hipovitaminoze su ti, ti i ti. Posljedice su te, te i te. Način sprječavanja su koji, jedite, jedite zdravu hranu, jedite puno, ali trošite više. Tada počinje era jogginga od strane švedskog ministra zdravstva ide preporuka, ide sasvim nova filozofija života. Evo, to su neke naše primjedbe, neki prijedlozi, no svakako čestitke kolegama iz saborskog Odbora za zdravstvo, odradili ste dobar posao. Hvala lijepo. Stjepan (HDZ)** Gospodine potpredsjedniče i gospodine državni tajniče. Kolega Dorić je netočno naveo da ćemo ovako imati dvadeset akcijskih planova po preporukama. Nije točno, imati ćemo jedan akcijski plan koji je naravno sukladno preporukama se preporuča Vladi Republike Hrvatske sukladno rezoluciji da predloži akcijski plan odgovarajućih mjera s različitim rokovima i izvršiteljima. To je prvo. A druga stvar, jedinice lokalne samouprave su obvezatne skrbiti o zdravlju svoga pučanstva i u okviru svojih nadležnosti, naravno i putem županijskih zavoda za javno zdravstvo. Hvala lijepo. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Gospodin zastupnik Ivan Bagarić. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče. Ja bih ovo svoje izlaganje, odnosno svoj prilog ovoj raspravi udružio sa pisanim prijedlogom ove rasprave kolege Kundića koji mi je poklonio, ako i srećom nema nema virusni hepatitis, ali ima neke blaže zdravstvene tegobe pa sad ne može biti ovdje među nama. Međutim, dakako da i u njegovo ime ovdje prenosim potporu ovoj rezoluciji i ja mislim da je ovdje bila na ovoj točci dnevnog reda zapravo jedna demonstracija onoga kako treba u jednom parlamentu raditi i kako zapravo i opozicija i pozicija mogu doprinijeti napretku, boljitku, odnosno svemu onome što je dobro za hrvatski narod u cijelosti. Kad o tome govorim, onda se sjećam i one sjednice koju ste, gospodine predsjedniče Odbora za zdravstvo, profesore Hebrang i gospodine potpredsjedniče, organizirali u našoj ovdje dolje vijećnici na kojoj je kojoj je nazočilo, ja mislim pa preko 50 ljudi i to vodećih stručnjaka u javnom zdravstvu, dakle, predstavnika različitih zdravstvenih ustanova, ali i ovdje nazočuje ovdje nazočnih kolega državni tajnik. Pa evo i njemu se zahvaljujemo i u ime nas zastupnika na potpori koju je dao kako ovome odboru, tako i rezoluciji koji ovaj odbor treba usvojiti. Ja ne bih se vraćao natrag na ovo pisano izvješće koje držim u ruci ovdje i koje je zapravo osobni uradak kolege Kundića, ali koji je zapravo na određen način sublimira sve ono što ste vi ovdje jako dobro kazali i kolega Hebrang i kolega Ostojić, a i kolegica Karmela i svi drugi koji su ovdje govorili i koji na određeni način ukazuje na važnost ovog dokumenta o kojem govorimo sa stajališta javnog zdravstva i ukazuje na svu ozbiljnost virusnog hepatitisa, odnosno njegovu epidemiološku. epidemiološku. Izgleda da je doista dobra atmosfera u sabornici i to je još jedan prilog potpori ovoj točci dnevnog reda. Dakle, s obzirom ne samo na ovaj predmet o kojem danas govorimo dakle virusni hepatitis nego općenito na nove i rijetke bolesti, na promjenu epidemiologije različitih oboljenja, na različitu nedjelotvornost lijekova zbog ovoga i onoga itd. hrvatski zdravstveni sustav kao i zdravstveni sustavu općenito odnosno medicina u cijelosti se se suočava sa problemima s kojima mora izlaziti na kraj prvenstveno često zapravo vrlo jednostavno ali do tih rješenja da bi bila jednostavna doći je isključivo prevencijom kao takvom. I u ovoj bolesti o kojoj danas govorimo, o virusnim hepatitisima i ova naša rezolucija ukazuje u prvom redu na važnost prevencije i to prevencije, one primarne prevencije, ne one sekundarne i tercijarne kad se već bolest dogodi nego da do bolesti ne dođe. I utoliko naša potpora i svima onima koji su na vrijeme rekao bih u Hrvatskoj počeli provoditi pravovremeno cijepljenje naše djece i na taj način kako ste vi kolega Ostojiću kazali su smanjili rezervoar i daljnje daljnje širenje bolesti kao takve. Kad govorimo o ovoj bolesti i dok sam slušao vas mene je ovdje asocirala, jedna mi je slika došla u sjećanje koja je zapravo vrlo slikovita. Na jednoj strani imamo zmiju a na drugoj pčelu. Zmija simbolizira i otrov i smrt itd., i svu moguću opasnost a pčela, bar pčela sama po sebi bar pčela sama po sebi na određeni način simbolizira život, med itd. Međutim, upravo ono što se čini na prvi pogled primamljivo, upravo ono što ljude privlači zapravo često presuđuje u njihovim životima i zapravo bude uzrok vrlo teških stanja i po život opasnih stanja. Sad se sjetimo svega onoga o čemu su govorili ovdje moji prethodnici a što dovodi do oboljenja kad je u pitanju virusnu hepatitis u prvom redu mislim na sve ono što ide pod definiciju neodgovornog seksualnog ponašanja, dakle vrlo važno i vrlo važno, i opet ponavljam vrlo važno je javno promovirati odgovorno seksualno ponašanje kao takvo i nikada se ne umoriti kad je to u pitanju jer je to zapravo nekakva jabuka u koju naši mladi lako zagrizu a onda zapravo trpe posljedice cijeli život. S druge strane, govorili smo ovdje i o tetovažama koje djeluju također privlačno i govorim o svim onim elementima koji su zapravo nepotrebni. Ako netko dobije hepatitis ne znam ni ja zbog transfuzija i osobito u vrijeme kad se ta krv nije kontrolirala onako kako se danas kontrolira onda možemo kazati da je to bila nužda, da se išlo s time da se spasi nečiji život pa je došlo do toga. Međutim, ako dolazi do ovih oboljenja na način neodgovornog ponašanja onda je to doista neprihvatljivo i stoga moja potpora, apsolutno potpora ovoj rezoluciji i ovoj prevenciji. Vratio bih se opet na svoju zmiju i pčelu i završio bih svoje izlaganje na način da dakle bez obzira što što u sjećanje prizivamo kad govorimo o zmiji i smrt i sve a s druge strane pčela nam ne predstavlja takav problem, međutim mislim da sam negdje pročitao i mislim da je to zapravo to točan podatak da u Europi više ljudi umire više ljudi umire od ujeda pčele nego od ujeda zmije. Što to znači? To znači da bolesti koje same po sebi djeluju opako, koje u samom svom nazivu nose jednu predostrožnost, opasnost itd. a o tihom a o tihom ubojici virusnom hepatitisu kao da ga podcjenjujemo, kao da ga ne znamo, kao da ga ne prepoznajemo. I utoliko je važnost ove rezolucije i utoliko doista iskrena i duboka potpora svih nas zastupnika ovoj rezoluciji i zahvala svima onima koji su radili na njenoj pripremi. Kazao sam tko su bili glavni akteri ovdje, još jedanput hvala lijepa. I moja potpora ovoj rezoluciji. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Nastavljamo sa raspravom. Na redu je uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Prije dva mjeseca smo u ovom Visokom domu raspravljali o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti i onda smo rekli da pozornost javnosti i nije tako jako usmjerena na zarazne bolesti u ovo novije vrijeme kada eto kardiovaskularne bolesti i maligne ubiru svoj danak, ali nije trebalo dugo čekati da se javnost itekako senzibilizira. Samo je dovoljno spomenuti H1 N1 i čuli ste i vidjeli proteklih dana kakvo se čudo dogodilo a i zaradili su neki, prilično velike količine Tamiflua su otišle. No naravno, ne pada mi ni na kraj pameti da nastojim umanjiti opasnost od H1 N1 i ove bolesti da se nešto u našoj sredini to pojavilo, zasigurno smo mi danas ovdje bili sa onim maskama a možda ne bi čak ni sjednice bilo. Ali evo, i u tim okolnostima nekako zarazne bolesti iako nisu u žiži javnosti evo ako spomenemo samo da u svijetu 500 milijuna ljudi je zaraženo hepatitisom B i C. Čuli smo ovdje podatke statističke, dakle u Europi 12 milijuna stanovnika, u Hrvatskoj od hepatitisa B isto tako je značajan broj 50 i nešto tisuća, 63 tisuće hepatitis C itd., to su statistički podaci. Naravno, dobra je vijest i ohrabrujuća što se tiče hepatitisa A da je uistinu eto naravno poboljšanje sanitarno sanitarno higijenskih prilika, vodoopskrbe pa evo ja u tom dijelu uistinu sam veliki optimist. Ako u mojoj županiji na primjer vodoopskrba već 55% je opskrbe pučanstva zadovoljava to je uistinu dobar rezultat rezultat i naravno i u drugim svim sredinama, i otpadne vode u tom dijelu zasigurno doprinose tim prilikama i možda taj sad hepatitis A nije toliko bitan. Ali u ovim okolnostima hepatitis B zasigurno smo čuli da cijepljenje je doprinijelo i smanjuje se broj novooboljelih svake godine i u tom dijelu cijepljenje evo kao i u mnogim drugim zaraznim bolestima daje, treba i na ovom mjestu odati priznanje svima onima koji to provode i koji rade taj posao. I u ovom konkretnom slučaju tako, ali zasigurno danas je možda hepatitis C evo u žiži i raspravi naravno i rezolucije, oba dva naravno i B i C ali bih ja želio istaknuti još ovdje da je potrebito istaknuti još neke osim naravno Odbora za zdravstvo i struke, svih uvaženih stručnjaka pa i udruge, i one su pozvane i dale su svoj doprinos pa je potrebito na ovom mjestu spomenuti i Udrugu "Hepatos", udrugu oboljelih i liječenih od hepatitisa, pa i ovaj savez oboljelih od hepatitisa … /Govornik se ne razumije./… udruga koja zasigurno daje svoj doprinos na neki način senzibiliziranju javnosti itd. i daje svoj doprinos u pomoći glede i smanjenja broja oboljelih i u tom dijelu jer ako spomenemo da je moguće, ako se to na vrijeme otkrije, da je moguće dakle uz ove načine liječenje 50 do 90% dakle izliječiti. To je zasigurno jedan dobar pokazatelj. Prethodnici su uistinu rekli puno i u samoj rezoluciji sve je potpuno razvidno, dakle sve je toliko razvidno da ne treba ponavljati još jedanput što je potrebito učiniti, ali isto tako preporuke govore dovoljno za sebe, da je potrebito napraviti akcijski plan koji će zasigurno isto tako doprinijeti ovome. I u svakom slučaju držim da smo i Odbor za zdravstvo i da ćemo mi u ovom Visokom domu napraviti veliki posao, jedan veliki korak ka rješavanju ovoga velikog zdravstvenog problema. Evo, pa u tom dijelu potpora naravno

To je loš primjer zato što je to bitno drugačije od ovog što mi danas činimo ovdje. Naime, kada je u pitanju svinjska gripa politika nije konzultirala struku. Nije. Politika je srljala, politika je trošila neopravdano kupujući bezveze antivirusna sredstva, kupujući bezveze kojekakva cjepiva, trošeći nepotrebno jer su stručnjaci znali da on nije tako. Ali briljantno je odrađeno u medijima, u onim zemljama gdje je to trebalo odraditi, tj. navući svijet da

Zahvaljujem. Odgovor na repliku. Uvaženi zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Pa ja bih se, kolega Dorić, sa većim dijelom vaše replike naravno složio, ali mislim da ste vi mene potpuno krivo razumjeli. Ja sam govorio u drugom kontekstu glede H1N1 i svinjske gripe. Dakle, ja sam govorio da jednostavno javnost, pozornost javnosti nije usmjerena na zarazne bolesti, ali evo u datom momentu naravno tko je tu zakuhao, 'ajmo reći tako jednostavnim rječnikom. To je drugi par rukava i što se u tom dijelu dogodilo. Ali zasigurno ne treba puno ne treba puno javnosti da se uistinu na neki način senzibilizira na određenu problematiku, evo i to je očiti primjer kako se dogodi sa svinjskom gripom, a jednostavno iza toga stoje bolesti koje eto uzimaju toliko ljudskih života, a javnost uopće na njih nije nije toliko upućena. I zato u prilog tome ova rezolucija i ovaj pristup uistinu zaslužuje sve pohvale. Hvala lijepa. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvaženi zastupnik Željko Jovanović. Izvolite. Hvala, gospodine potpredsjedniče. Pa evo ja ću se kratko osvrnuti na ovu temu koju smatram vrlo značajnom. Jednostavan je recept za uspjeh u dugoročnom liječenju problema hepatitisa, ali se taj recept mora svakodnevno primjenjivat. On polazi od toga da je potrebno smanjiti broj nosilaca virusa i da su oni rezervoari infekcije, da je potrebno što ranije početi liječiti sve one koji su bolesni, prevenirati i progresiju bolesti do uznapredovale ciroze jer ona vodi u razvoj raka jetre. Prema tome, rezolucija je vrlo dobra. Pozdravljam donošenje ovakve rezolucije, ali odmah želim reći da ovih devet mjera koje su navedene u rezoluciji zapravo moraju biti devet akcijskih planova. uzaludno nama i rezolucija i deklaracija ako sve ostane ne tome i ako opet 19.5. druge godine budemo samo obilježili ovaj dan kao dan borbe protiv hepatitisa. Danas je i dan zdravih gradova, a upravo kroz projekt zdravih gradova može se puno učiniti u prevenciji. Dakle, ja apeliram da Vlada na temelju devet mjera koje su predložene ovdje u rezoluciji, neovisno o zaključcima, dakle da tih devet mjera moraju biti razvijene u devet akcijskih planova i da na temelju tih devet akcijskih planova se navede što je što je potrebno sve učiniti u Hrvatskoj, tko će biti nositelji i u kojem roku se te mjere moraju ostvarivati kako bi onda ova rezolucija imala dalekosežne učinke i omogućila da se problem hepatitisa u Hrvatskoj rješava na način kao što je to u Europskoj uniji. Inače, u rezoluciji naglasak koji je po meni vrlo bitan odnosi se, ja bih naveo tri dijela, to je zatvorski sustav. Dakle, mi znamo izvješća javnog pravobranitelja od prošle godine kakvo je stanje u zatvorskom sustavu i u kojoj mjeri ovakvo stanje pogoduje širenju zaraznih bolesti kao što je hepatitis. Prema tome, smatram da se tu posebno mora u akcijskom planu razraditi na koji način smanjiti širenje bolesti u zatvorskom sustavu. Drugo je multidisciplinarnost gdje posebno ja ističem važnost liječnika obiteljske medicine pa smatra da i tu treba u akcijskom planu razraditi na koji način u jačoj mjeri uključiti liječnike obiteljske medicine. I treće, o čemu je govorio i moj kolega Ostojić, što smatram još jedanput da nije dovoljno Vlada ocijenila potrebnim, a to je zdravstveni odgoj. Dakle, mi raspravljamo i u kampanji o temama koje zapravo nitko nije spominjao za lokalne izbore, naravno govorim o vjeronauku, a zdravstveni odgoj i dalje je nešto što fali školama jer bi kroz zdravstveni odgoj moglo se raditi na prevenciji čitavog niza bolesti, pa tako i spolno prenosivih bolesti u koju svakako ubrajamo i hepatitis. Kolega Milinković je spomenuo civilno društvo. Ja također želim naglasiti ogromnu ulogu koju je civilno društvo odigralo u podizanju svjesnosti potrebe borbe sa hepatitisom. sam sam sudjelovao po raznim osnovima u tim projektima. Da nije bilo civilnih udruga, udruga pacijenata, posebno "Hepatosa", pitanje da li bi danas bilo ove rezolucije u Hrvatskom saboru. I smatram da i mi kao saborski zastupnici moramo izraziti priznanje za sve što su učinili u proteklom periodu. I završavam sa savjetima za zdravstvo ili savjetima za zdravlje. Vi znate da smo mi donijeli novi Zakon o zdravstvenoj zaštiti u kojem se izrijekom navodi obveza osnivanja Savjeta za zdravlje u svim županijama. Mislim da taj savjet još nigdje nije osnovan i to je zapravo savjet koji bi između ostalog trebao provoditi i ove mjere iz akcijskih planova vezano po županijama, a naravno slažem se sa kolegom Dorićem da prije svega akcijski plan treba biti napravljen napravljen za razinu Hrvatsku, a onda iz tog akcijskog plana bi sve županije trebale razrađivati svoje planove. Na kraju želim ponosno reći da je Rijeka bila prvi grad u Hrvatskoj koja je počela provoditi cijepljenje protiv B hepatitisa. To je zapravo bio i projekt na temelju kojeg je onda i stvoren cjelokupni plan cjepiva u Republici Hrvatskoj, vezano za B hepatitis. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Uvaženi zastupnik Rajko Ostojić. Izvolite. Rajko (SDP)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Od '67. do danas prošle su 42 godine, a otkrili smo 39 novih bolesti. Dakle, godinu dana jedna nova bolest. Jedna od njih je naravno i svinjska gripa, ptičja gripa, ebola, HIV, AIDS, hrvatski kopnica, '82., '83., '84., hepatitis C '89. Dakle, godišnje kao što je prof. Dorić naglasio zahvaljujući molekularnoj tehnologiji, PSR tehnologiji otkrivamo jednu bolest. I zato je važno govoriti o zaraznim bolestima osobito u naj, u doba u kojem živimo, a pametni ljudi kažu da je najveći civilizacijski pomak prošlog stoljeća mogućnost putovanja. Dakle, danas 12, 18, 20 sati obiđete avionom od kraja do kraja. Hrvatska – Havaji 18 sati, razlika je suprotna polutka. To je najveći civilizacijski pomak prošlog stoljeća ili barem jedan od vodećih i ja se s tim u potpunosti slažem. Kolega Bagarić je rekao, puno znamo o HIV-u, koprici, AIDS-u jer su nam stalno govorili, jer smo imali sjajno sjajno javno zdravstvo osamdesetih godina. Mi smo otprilike generacija, jer su nas upoznavali s time, jer su nam pričali što je HIV, što je AIDS, kako se prenosi, kako se štititi od zaraze. I zato danas kad kolega Golem ode u Svjetsku zdravstvenu vjerojatno njega kao i mene gledaju blijedo kad mu kažemo da je negdje 200 pacijenata ovaj čas je na terapiji, a dok u Hrvatskoj negdje oko 450 pacijenata ima ili su HIV pozitivni ili imaju AIDS. Vrlo malo, na svu sreću malo, malo jer smo imali javno zdravstvo. Dakle, kad govorimo o medicini medicinu trebamo razlikovati od sustava. Ponosimo se našim rukometašima, nogometašima, ali ja mislim, uvjeren sam da bi mogli napraviti pet, šest izvanrednih olimpijskih, nogometnih momčadi od liječnika jer imamo sjajnu medicinu. Ali imamo relativno loš zdravstveni sustav. Znači imamo sjajne zvijezde, sjajne medicinare, sjajne sestre, ali sustav treba poboljšati. I ova rezolucija koju Odbor za zdravstvo, i još jedanput se zahvaljujem sada kao saborski zastupnik svim članovima Odbora za zdravstvo pripremio, usvojio je upravo jedan pomak da približimo medicinu, struku, sustav. I sjetit ću se '97. Ja radim na Rebru. Prof. Hebrang je tada bio ministar zdravstva '97. i u njegovoj bolnici je napravljena transplantacija jetre, a ja sam sa Rebra išao gledati prva dva pacijenta jer su me zamolili kolege. To je bio sjajan primjer koordinacije, subordinacije. Dva brijega pa sam otišao. Danas te subordinacije kolege liječnici nema. svak ima svoje feule koje aktualni ministar vuče u svoju bolnicu, najčešće je to na žalost u zadnje vrijeme županijske bolnice. Mi smo država od 4 i pol milijuna ljudi. Mi imamo 66 bolnica. To je država veličine Milana koja ima 15 bolnica. Ta koordinacija, subordinacija, javna nabava, fond skupih lijekova, fond skupih lijekova za pacijente sa HIV-om, AIDS-om, hepatitisom. Svaki pacijent od Vukovara, Pazina do Dubrovnika mora, mora istovremeno jednako dostupno dobiti taj lijek, a ne kako je bilo prije nekoliko godina da to ide na teret bolnica, pa primjerice kolegica Bosanac u Vukovaru ako je ne svojoj krivnjom i ne s krivnjom svojih građana ili primjerice branitelja imala 10 pacijenata sa hepatitisom C nije ih mogla liječiti jer je to bilo na teret njene bolnice. Radili smo diskriminaciju. Na svu sreću izgleda da napokon medicina, eksperti pokušavaju i djeluju na zdravstveni sustav. Virus hepatitisa C kolega Bagarić je 10 puta više zarazan nego virus HIV-a, deset puta više i on je danas spolno prenosiva bolest. Tu je bivša ministrica pravosuđa pa će vjerojatno i ona nešto o tome govoriti. Citirat ću vam iz Europskog parlamenta: “Očekuje se da će broj oboljelih od tumora jetre u razdoblju od 2010. do 2015. povećati se za 200%.“ Završetak citata. Zašto? Jer se naakumuliralo te infekcije i zato je Europski parlament i zato smo mi u Odboru za zdravstvo pokrenuli tu inicijativu. Jetra vam je glavna tvornica organizma. Sve što mi danas pojedemo, popijemo prolazi kroz jetru. U Hrvatskoj, u Europi, u Americi kad pitate gdje je duša svi kažu tu negdje. Duša je kod srca u zapadnoj medicini. U Dalekom Istoku duša je u jetri, jer je jetra glavna tvornica. U kineskoj tradicionalnoj medicini, indijskoj, …/Govornik se ne razumije./… u Tajlanu, u Japanu duša je uvjetno rečeno u jetri jer je to glavna tvornica, glavna tvornica i jedan organ i najveći organ. E sad zbog tih hepatocelularnih karcinoma a to je tumori koji proširenost incidencije u Hrvatskoj negdje oko 300. Ja očekujem da će Odbor za zdravstvo organizirati ponovno tematsku sjednicu o važnosti liječenja pacijenata sa karcinomima, svim karcinomima osobito ovim tipovima karcinoma koji su preventabilni jer liječeći hepatitis B i C zaustavljate tumor, nestaje, nema ga, a nije povezan sa nekakvim navikama primjerice pušenjem. Dakle, nije povezan sa lošim navikama. I osobito zato što je liječenje karcinoma uključivo transplantaciju učinkovita, etablirana metoda ali vrlo skupa. Kolega Jovanović je u biti poentirao. Multidisciplinarni rad, Ministarstvo obrazovanja, zdravstveni odgoj, Ministarstvo pravosuđa citirao je izvješće Pučkog pravobranitelja i na osnovu toga je očito i reagirano sa nastavkom projekta. Ovo je tipičan primjer gdje sve nadležne institucije, zato je Odbor za zdravstvo pozvao Vladu Republike Hrvatske, a pozvao je sve nadležne institucije jer bi spisak tih nadležnih institucija bio jako velik i jako visok i kolega Jovanović je vrlo jasno rekao i podržavam dakle da se napravi akcijski plan. Ne znam baš da li 9, ali recimo više akcijskih planova sa nositeljima, sa rokovima, jer jedino tako možemo se približiti sazvježđu hrvatske medicine. A hrvatska medicina je vrh europske medicine, a hrvatski zdravstveni sustav to nije. Ovo je sjajna prilika da Hrvatska iako formalno nije član Europske unije donese toj Europskoj uniji jedan poklon, donese dobar sustav, dobru medicinu, a mi smo turistička zemlja, a naravno zbog turističke zemlje moramo biti i imati siguran okoliš. Još jednom Andrija Štampar “neznanje je najveći neprijatelj zdravlja“ kako 1924. tako i danas. Samo dva organa možete nabildat u životu, a to je mišiće tako da đogirate. Ja preporučam da svi hodate i glavu tako da čitate, da učite, da razmišljate, da usvajate ovako dobre rezolucije, pa vas ja molim kolegice i kolege da podržite ovu rezoluciju. Hvala lijepa. Zahvaljujem. Uvažena zastupnica Tatjana Šimac Bonačić. Nema je, pa gubi pravo na raspravu. Uvažena zastupnica Romana Jerković. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, kolegice i kolege zastupnici. Evo ja bih se željela priključiti ovoj raspravi vrlo kratko jer je želim podržati i želim čestitati na dobro učinjenom poslu, na nečemu što nam je doista bilo potrebno. Podržavam prijedlog ove rezolucije jer mislim da je temeljna misao rezolucije zapravo stvaranje boljeg javnozdravstvenog standarda i utvrđivanje indikatora zdravstvenog stanja i rizičnih čimbenika koji bi trebali biti obvezatni za praćenje, kako na nacionalnoj razini, tako i na razini jedinica lokalne, odnosno područne samouprave. Sadašnja situacija je, kao što svi jako dobro znamo takva da ovu obvezu definira Zakon o zdravstvenoj zaštiti i Zakon o sprječavanju širenja zaraznih bolesti, ali rekla bih na neki način na načelnoj razini pa danas imamo situaciju da neke jedinice lokalne samouprave, kao što je npr. Rijeka iz koje dolazim, odnosno Primorsko-goranska županija koje imaju relativno velik broj programa i projekata iz ove domene. A s druge strane postoje jedinice lokalne samouprave u kojima ih uopće nema. I stoga posebno pozdravljam točku 7 iz točku 7 iz zaključka provedbenih mjera, a koja kaže da treba obvezati jedinice lokalne i područne, odnosno regionalne samouprave na donošenje akcijskih planova … /Govornica protiv virusnih hepatitisa putem županijskih zavoda za javno zdravstvo. Različitih mišljenja ima oko ovih akcijskih planova, to smo čuli, ali mislim da bez obzira na kojoj razini će se ti akcijski planovi donijeti, izuzetno su važni kao i uloga županijskih zavoda za javno zdravstvo i mislim da je izuzetno važno da jedinice lokalne samouprave, odnosno područne regionalne samouprave financijski pomažu aktivnosti zavoda u kontekstu ovoga o čemu govorimo. Grad Rijeka je, moram to spomenuti, Grad Rijeka prepoznaje svoju ulogu u ovom aspektu javnog zdravstva i financira javnost za zdravstvene programe od kojih su neki i preteče danas nacionalnih programa. Kolega Jovanović je spomenuo program cijepljenja koji je postao nacionalni program. Meni sad pada na pamet i jedan drugi koji, eto nema veze s hepatitisom, međutim krenuo je iz Grada Rijeke, krenuo je iz Primorsko-goranske županije, postao je nacionalni program, a to je program prevencije karcinoma dojke. Grad Rijeka je, to znam kao članica poglavarstva zadužena za zdravstvo i socijalnu skrb, u proteklih nekoliko godina financirao projekt kojeg je nositelj bio medicinski fakultet sveučilišta u Rijeci, a proveo ga je nastavni zavod za javno zdravstvo. To je projekt koji se odnosio na hepatitis c. Naime, Grad Rijeka i Primorsko-goranska županija financirali su projekt besplatnog testiranja građana na hepatitis c. Cilj je naravno bio da se utvrdi prevalencija infekcije virusom hepatitisa c, da se utvrdi postotak serološki pozitivnih, da se dokaže virusni genom i utvrdi intenzitet infekcije, uputi u kliničku skrb inficiranu osobu može se reći da smo kao grad, kao županija pokazali senzibilitet i osviještenost na ovu problematiku, ali problem je prevelik zapravo da bi bio prepušten osviještenosti neke jedinice lokalne, odnosno regionalne samouprave. Dakle, donošenje akcijskog plana, kako je to i predviđeno provedbenim mjerama, na razini jedinica lokalne samouprave stvarno mislim da mora biti obveza koju treba ispoštovati. Možda bi bilo dobro, kao što je kolega Dorić predložio, dakle da se na nacionalnoj razini učini akcijski plan. Ali isto tako se može od strane nadležnog ministarstva uputiti, da tako kažem, uputa o izradi akcijskih planova, uputa koja će obvezati jedinice lokalne samouprave na donošenje kratkoročnih ciljeva, dugoročnih ciljeva i postaviti rokove. Kad kažem kratkoročni ciljevi, onda mislim da tu svakako treba ubrojiti utvrđivanje prevalencije, sprječavanje širenja infekcije, pravodobne dijagnosticiranje i liječenje i četvrto, informiranje zajednice. Da bi dugoročni ciljevi mogli ili trebali biti kontinuirani rad na smanjivanju incidencije virusnih hepatitisa, drugo, kontinuirani rad na cjepnom obuhvatu za virusni hepatitis b i treće, trajne mjere promicanja zdravlja i prevencije bolesti, posebice za hepatitis c za koji kao što znamo nema cjepiva. Držim da bi akcijski plan borbe protiv virusnog hepatitisa trebao imati nekoliko ključnih točaka. Jedna je svakako informiranje i educiranje zdravstvenih djelatnika i primarne zdravstvene zaštite sa ciljem senzibiliziranja i upoznavanja javno-zdravstvenog značaja virusnih hepatitisa. Na drugo mjesto bih stavila besplatno testiranje, besplatno i anonimno testiranje u nastavnim zavodima za javno zdravstvo kao što smo mi to u Rijeci učinili i mislim da bi trebalo obvezati jedinice lokalne samouprave da osiguraju financijska sredstva za ta testiranja. Treće, mislim da bi svakako trebalo izraditi bazu podataka, bazu podataka za registar oboljelih i nositelja virusa i možda eventualno i umrežavanje s kartotekom primarne zdravstvene zaštite za praćenje uspješnosti liječenja. Četvrta točka za koju smatram da bi trebala biti u akcijskom planu jest unaprjeđenje i opremanje javnozdravstvenih laboratorija za modernu dijagnostiku. Mislim da je to izuzetno važno i tu bi također jedinice lokalne samouprave trebale dati svoj doprinos. Mislim da je važno brzo i precizno utvrđivanje statusa oboljelog s aspekta rizičnosti za zražavanje okoline te mogućnosti što ranijeg započinjanja adekvatnog liječenja. Peto, trebalo bi svakako osigurati dostupnost zdravstvenih službi i skratiti vrijeme čekanja za usluge. I konačno, vrlo, vrlo važno, edukativni program za rad s mladim ljudima i s roditeljima, kao i djelatnicima u obrazovnim ustanovama putem odjela školske i i sveučilišne medicine nastavnog zavoda za javno zdravstvo. Dakle, meni se čini da je model u kojem su jedinice lokalne i područne samouprave nositelji javno zdravstvenih programa da je to izuzetno dobar model na kojem treba inzistirati i koji može doprinijeti značajno i očuvanju i unapređenju zdravlja što jest strateški cilj zapravo. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** Zahvaljujem. Na redu je uvažena zastupnica Ingrid Antičević-Marinović. Izvolite. Hvala. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani državni tajniče, kolegice i kolege. Naravno da prihvaćam donošenje ove rezolucije o borbi protiv virusnih hepatitisa s prijedlogom zaključaka. Međutim, odmah uvodno mogu reći da bi bilo možda bolje da zaključak glasi time ne da se preporuči Vladi Republike Hrvatske nego da se Vlada obveže na sve ovo što je sadržaj odnosno prijedlog zaključaka rezolucije. Naime, mi smo svjesni da se u Republici Hrvatskoj ne poštuju ni zakoni a Hrvatski sabor je donio mnoge deklaracije i rezolucije koje su često ostale mrtvo slovo na papiru, ali bez obzira bilo što da se dogodi kasnije i da se ovi zaključci a vjerujem da će jednoglasno biti doneseni i ne provedu hvale vrijedna je upravo inicijativa naših kolega …/Govornica da je aktualizirao javnosti i predočio važnost ove i opasnost ovog oboljenja. Ja ću se posebno fokusirati na dio zaključka koji se odnosi na liječenje unutar zatvorskog sustava. Možda je čak nepopularno govoriti o tom zatvorskom sustavu pogotovo u vremenima krize kad ljudi jedva spajaju kraj s krajem i da netko govori o zatvorskom sustavu i o životu tih osoba osoba lišenih slobode. Međutim, nas obvezuje nekoliko razloga da povedemo itekako računa o toj osjetljivoj populaciji najmanje iz dva razloga, prije svega što nas na to obvezuje zakon, obvezuju mnogobrojne međunarodne konvencije jer država kada je nekoga lišila slobode prema toj osobi nisu prestale sve obveze i prava koje država ima prema njoj nego dapače, nastao je čitav niz novih obveza. S druge strane, te osobe sutra će biti slobodne osobe. Kakve će one izaći da li zdrave, da li bolesne to je odgovornost nas, pa i nas ovdje, i prije svega ja bih rekla nas ovdje. Međutim, kakav je zatvorski sustav i kakve su mogućnosti tretmana u svakom pogledu pa onda i liječenja o tome najbolje svjedoče iz godine u godinu izvješća pučkog pravobranitelja. Naime, situacija je takva da u zatvorima koji su postalo gotovo kazamati prijeti opasnost svakom tko uđe od novonastale kriminalne infekcije što znači da i oni bagatelni kriminalci primarni počinitelji zaraze se od višestrukih recidivista i već profesionalnih onih koji su već ogrezli u kriminal i praktički čitav život provode u zatvoru. A s druge strane, prijeti opasnost da se inficiraju mnogim bolestima a na vlastito ovih. Zapanjuje podatak da nekad je ta zatvorska populacija prije 30 i više godina bila uglavnom populacija u kojoj je prevladavao alkoholizam, to je bio najveći problem. Danas je to upravo hepatitis. Od 25 do 30% zatvorske populacije inficirano je ovim virusom. To su zapanjujuće brojke. Sutra će oni izaći i postati prijenosnici, i oni koji su ušli zdravi i zaraziti bilo koga, najprije one bliže a onda i dalje. I društvo je dužno reagirati. S druge strane, edukacija o seksualno odgovornom ponašanju izostala je. Dan danas netko se prepucava. Ministar svake godine obećava da će se seksualni odgoj u školama uvesti. Međutim, eto kaže da se udruge nisu dogovorile. Pa Vlada je odgovorna za zdravlje, i ministar resorni je odgovoran za zdravlje nacije. A seksualni odgoj nužan je u školama. Onaj tko ne vidi tu opasnost odnosno ne sprječava taj pomaže u tim nevoljama. Međutim, evo da se vratim na zatvorski sustav. Kaže pučki pravobranitelj da je u pojedinim zatvorima i kaznionicama stanje takvo da se može zaključiti da je ispod svih zdravstvenih i higijenskih standarda te potpuno neprimjeren ljudskom dostojanstvu. Navodi primjer osobe koja je oboljela, dakle bolesnika i od tuberkuloze i od hepatitisa koji u jednoj jedinoj prostoriji, evo kaže među devetoricom zatvorenika smješten je zatvorenik koji ima TBC i jedan koji ima hepatitis C. Takvi su uvjeti, ne treba posebno isticati, u suprotnosti s člankom 74. Zakona o izvršavanju kazne zatvora te člankom 30. Pravilnika o kućnom redu u zatvorima za izvršavanje pritvora. To je bilo bilo dvije godine prije. Sadašnje izvješće je takvo da je još poraznije. Mi ga imamo na dnevnom redu pa pogledajte kolege što pučki pravobranitelj ponovo ustvrđuje. Da su ti problemi o kojima on govori, dakle problem prenapučenosti koji onda onemogućava i zdravstvenu zaštitu i tretman i bilo kakvo smisleno ponašanje sa zatvorenicima, kaže ne da se nisu poboljšali nego su i dalje prisutni a s obzirom na porast daljnje prenapučenosti u određenim segmentima i pogoršani. Država ništa u ovom segmentu ne radi nego zatvorenici financiraju odnosno zatvori financiraju sami sebe i prave nekakve male preinake ali preinake u kom smislu, tako da su sve prostorije, dnevni boravci, kapelice, društvene prostorije pa čak i dijelovi upravnih prostorija prenamijenjeni u spavaonice. Takvi uvjeti nemogući su. Zdrav i mentalno obolit će, zdrav fizički obolit će također. Je li normalno da u jednoj prostoriji od 38 metara kvadratnih kaže smješteno je 19 osoba. Među njima ima zaraženih. To je već stvar da se takve kaznionice uopće zatvore i država mora onda potpisati kapitulaciju ukoliko nije kadra ozbiljno nešto učiniti. Ovdje smo imali nekoliko puta raspravu. Imali smo tematsku raspravu na Odboru za pravosuđe. Ali ona je bila očito tempirana da se neke stvari samo papirnato kažu, eto nešto djelujemo, ali ništa se faktički nije učinilo, a nije se ni moglo učiniti kad nisu odobrena određena financijska sredstva da bi se stanje saniralo odnosno preveniralo, pogotovo u ovakvom pogledu. Evo što kaže također pučki pravobranitelj u ovom izvješću. Tijekom pregleda zatvorske bolnice utvrđeno je da se testiranje zatvorenika na hepatitis unazad 6 mjeseci ne provodi jer nisu osigurana sredstva. Do sada su sredstva osigurana samo preko projekta s Klinikom za infektivne bolesti "Dr. Fran Fran Mihaljević", jedina sredstva koja je Ministarstvo pravosuđa osiguralo. Na ovom području su sredstva za kupnju interferona, dakle lijeka koji se liječi, koji se koristi u liječenju osoba oboljelih od hepatitisa C, za 42 oboljele osobe. A gdje su sve druge osobe? Sada evo nadu daje ova činjenica koju mi je rekao doktor Ostojić govoreći u ime kluba pa i predlagatelja, da je ministar Šimonović potpisao ugovor, odobrio sredstva, ali vrlo minorna. To je samo za jedan mali dio testiranja, a gdje je liječenje te ogromne populacije. Pa jel on uopće zna koliko ima zatvorenika i pritvorenika, kažnjenika? To je kap u moru. To je tek toliko da se kaže pa nije baš, ovo više ne stoji što je napisao pučki pravobranitelj. Država je odgovorna za te ljude koji se tamo razbole. To su onda ogromna sredstva, puno veća, da ne govorimo o šteti za zdravu populaciju i u zatvoru, a i sutra ponavljam kad takve osobe izađu iz zatvora. Prema tome evo, a najlakše je liječiti te osobe koje se nalaze u takvim uvjetima, da ponovim ono što je posebno apostrofirao i dobro uočio odnosno ovdje nama predočio kao liječnik i specijalist doktor Ostojić. Zato predlažem, evo imat ćemo i na dnevnom redu ovo, ovo su ozbiljne stvari. Svi su ljudi ugroženi od ovoga i mi ovdje, naši građani. Nisu to toliko, velika sredstva jesu, ali ako se nisu već sredstva osigurala za izgradnju novih zatvorskih kapaciteta, onda je najhitnije da se bar ova bolest prevenira, da se ova bolest liječi kod takve populacije jer predstavlja ozbiljnu opasnost za sigurnost zemlje, o čemu također govori pučki pravobranitelj. Hvala lijepa. Zahvaljujem. I zaključujem raspravu što se tiče pojedinačne. Više nema prijavljenih. U ime Vlade želi li reći uvaženi… da. Ante Zvonimir Golem, državni tajnik u Ministarstvu zdravstva i socijalne skrbi. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, uvažene dame i gospodo. Dozvolite prvo da apsolutno kažem da i u ime Vlade Republike Hrvatske i Ministarstva zdravstva i socijalne skrbi pozdravljam donošenje ove rezolucije i cijenim da će se i kroz donošenje ove rezolucije, ali i kroz predloženi zaključak za donošenje akcijskog plana, moći na jednom mjestu i sintetizirati i prikazati ne samo što je sve još potrebno učiniti, nego i ovo što je sve danas ovdje rečeno što je do sada učinjeno. Kao što je to tijekom i tematske sjednice navedeno, akcijskim planom potrebno je objediniti sve opcije preventivne zaštite, znači kroz zaštitu u tercijarnom smislu, liječenju, o čemu danas najčešće govorimo iako je potrebno stvarno odgovorno i istinito reći, najučinkovitije liječenje je samo ono koje uspije. Jer je uz sve lijekove koji i danas postoje u svijetu i oni koji su registrirani u Republici Hrvatskoj i oni koji nisu, nažalost svi bolesnici nisu izliječeni. To je prva činjenica. Druga činjenica, isto tako, odgovornost u djelu, dakle da se ide od te tercijarne preventive na primarnu preventivu, to znači i mijenjanje životnih navika i uvođenje edukacije. Zašto dva puta napominjem odgovornost, napomenut ću je i treći puta. Zato što svi preventivni programi od rane detekcije o kojoj se danas ovdje priča, to su dakle cijepljenja odnosno testiranja na hepatitise, isto tako i uopće situacija da bi se educiralo i mlade i građane o značaju hepatitisa C, hepatitisa B. Potrebno je pripaziti da u dnevnim najčešće medijskim istupima takvim programima se ne naškodi dovodeći u zabludu sa određenim drugim programima. Ima jedna mala anegdota, nažalost istinita, '70.-tih godina jedan veliki kirurg, profesor Juzbašić na Kliničkom bolničkom centru Zagreb došao je pred studente u jedan ovakav auditorij, doveo je bolesnika i operirao kao kao prikazna operacija na što je jedan od studenata postavio pitanje: gospodine profesore, a što ako se pojavi infekcija? On je odgovorio onu jednu famoznu rečenicu, nema problema, pokrit ćemo je kišobranom antibiotika. Koliko je to u tom trenutku bilo izvanredno, antibiotik, nešto što je moglo napraviti dobro, dovelo je danas do situacije da žalimo za tim vremenima kad imamo veliku rezistenciju na antibiotike, kad imamo nove sojeve koji uopćene reagiraju. Znači da se u tom trenutku postupilo oprezno, odgovorno, da se razmišljalo da možda postoji i nešto drugo o čemu smo dužni voditi brigu, možda se ne bi danas doveli u tu situaciju. Zato kada danas recimo nastupamo, a što je u direktnoj vezi sa hepatitisom, o priči recimo o cijepljenju protiv HPV-a kao nekakvoj zaštiti od karcinoma cerviksa, treba reći jasno i glasno, nije apsolutna zaštita ni tu jer obadva cjepiva koja postoje na tržištu štite do maksimalno 70% onih koji su tome izloženi, znači niti 100% ali do čega dovode? Svjetska iskustva pokazuju. Dovode do povećanja prijenosa i proširenja svih ostalih seksualno prenosivih bolesti, spolno prenosivih bolesti pa i hepatitisa B i C, kao što smo čuli. Prema tome, treba biti jako odgovoran kada se stvara jedan program tako jedne preventive, da se ne radeći u najboljoj namjeri u jednom smjeru ne donese zlo u drugom smjeru a onda se pitamo gdje smo. Malo sam bio zbunjen tijekom rasprave i moram reći, nije mi malo jasno, mi pričamo o tome kako se uspješno ili bezuspješno nešto borimo, pričamo kako je Europa uspješno i donijela rezoluciju i provodi određene mjere i da Hrvatska za time zaostaje. Istovremeno kažemo da ćemo pomoć Europi ako nam sustav profunkcionira, a postavljamo pitanje koji to sustav ne funkcionira ako sam samo, evo krivulja hepatitisa B u Hrvatskoj, koju Europa nije postigla. Ona je donijela dakle rezolucije. Ona je hepatitis B čak izostavila iz rezolucije. On je išao samo na hepatitis C. Evo drago mi je da su predlagači, dakle i predsjednik i potpredsjednik odbora prihvatili da se ide na obadva hepatitisa i ova rezolucija definitivno je obvezujuća. Pa ima Hrvatska zdravstveni sustav, imala ga je i imat će. I ima učinkovit zdravstveni sustav. Borba protiv prevencije stara je i svi vole pričati o početku, o profesoru Štamparu. Ja bih recimo spomenuo, danas je dan osim što se reklo zdravih gradova, danas je isto dan inovativnosti, ali još jedan dan. Na današnji dan ustanovljena je nagrada, nagrada koja se dodjeljuje Akedemiji znanosti i umjetnosti, a koja je dodijeljena istaknutim akademicima u borbi ne bi vjerovali preventivni program, uvođenje jodne terapije protiv gušavosti. Jedna od prevencija koja je gušavost na području Republike Hrvatske dovela ne u izvanredne rezultate svjetskih razmjera nego dovela u situaciju da Hrvatska razgovara o tome što još je potrebno dodati kod trudnica jer je primijećeno da su manje dakle tretirane jodom u svakodnevnom životu od ostalih u dijelu. Di smo još danas? Praktički na pragu smo. Ja bih volio vjerovati da ćemo to i doživjeti. Otkrića recimo razloge …/Govornik se ne razumije./… u Slavoniji gdje se nakon dugog vremena istraživanja područja voda polako usmjerilo u područje hrane i postoje velike naznake dakle da će doći. To su veliki preventivni programi, programi koji idu, programi koji dokazuju da se radi. Hit program. Točno, preko 7 godina u startu i u pomoć Global fonda danas se način kako se Hrvatska borila i kako je spriječila širenje HIV infekcije smatra metodom koju Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji preporučuju i drugim zemljama koje su bile na istom programu kao i mi, ali ga nisu očigledno provele jer su imali silno širenje HIV i HIV i AIDS infekcije. Za kraj moram ispraviti jedan netočan navod. Ja sam mislio se odmah javiti, ali reko da ne razvodnimo. Naime, moramo reći sljedeće radi javnosti. Nema meksičke, nema svinjske gripe. Zove se A gripa to je potrebno reći i nije ju vodila politika osim ako nećemo biti ipak licemjerni, pa prozvati i naše cijenjene stručnjake koji su u to bili uključeni od prof. Margan, prof. Kuzmana, pa do svjetskih stručnjaka koji su upozorili i koji upozoravaju i koji su bili jedni od autora nacionalnog plana pripremljenosti za pandemiju gripe za koju se kada je napravljena strategija ta, taj plan i kad je donesen 2005. godine tada se smatralo da će to možda biti virus koji uzrokuje ptičju gripu. Ove godine se smatra i ona nije stala. 6 i pol tisuća prijavljenih je sveukupno u svijetu. I dalje brojka raste. Da li će prerasti u pandemiju tek je za vidjeti. To što je ona blaža isto je dobro, ali nikako se ne bi smjelo reći da je politika vodila ovu priču. Ovu priču je vodila isključivo struka i ono što nismo imali 1918. kad je harala španjolka danas imamo. A to je jaku Svjetsku zdravstvenu organizaciju koja rukovodi ovakvim projektima bez obzira na aluzije za ovu i onu priču, jer ćete se svi sjetiti '71., druge godine kada se išlo na cijepljenje za velike boginje i kada smo bili sretni da smo mogli doći do tog cjepiva. Danas da dođe do jedne takve pandemije isto tako bi bili sretni, odgovornost tu postoji i nema potrebe govoriti da politika ovo vodi. Ovo vodi isključivo struka i opet ja ću se vratiti na to i reći sve što je rađeno na temeljima prof. Andrije Štampara koji je između ostalog predsjedavao dakle i prvom sjednicom osnivačke Skupštine Svjetske zdravstvene organizacije. Ono što na kraju treba reći hrvatska Vlada će prihvatiti apsolutno sve preporuke i zaključke iz ove rezolucije. Ali isto tako treba reći jasno i glasno da očekuje i sa strane dakle Ministarstva zdravstva i hrvatske Vlade da se tematska sjednica o malignim bolestima koja je danas prešla iz područja zloćudnosti u područje kroničnih bolesti dovede na jednu takvu sjednicu i da se napravi isto tako jedan plan. Hvala lijepo. **Jarnjak, Ivan (HDZ)** I na kraju u ime predlagatelja uvaženi zastupnik Andrija Hebrang. Hvala lijepa štovani gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče. Zahvaljujem se svim kolegicama i kolegama koji su evo izdržali ovu dugačku raspravu, sudjelovali u njoj ili započeo svoj zaključak sa onim što je sad rekao dr. Golem. Politici nema mjesta kada je u pitanju struka u zdravlju, a mislim da smo i ovom našom akcijom pokazali da smo nadišli naše političke i stranačke podjele i da smo svi zajedno u tom odboru radili, a posebno se zahvaljujem prof. Ostojiću kao da smo jedna stranka. U ovom predmetu bili smo stranka zaštite ljudskoga zdravlja i ljudskoga života što je, vidi se da u Zadru još nije završila ova izborna kampanja. …/Upadica: Dakle, i zato im ponovo još jedanput zahvaljujem. Ono što bi još ovdje trebalo naglasiti to je da je da je ostalo još dosta posla na ovom području. Čuli ste i od kolegice Caparin koja je dala značajan doprinos ovim raspravama kao specijalista za zarazne bolesti. Čuli ste i raspravu o zatvorima kolegice koja je na žalost baš sad otišla, a htio sam je pohvaliti. Nikad mi ne da priliku kolegica Ingrid Antičević da je pohvalim, ali doista je dala dobar doprinos rasprave za naše zatvorske sustave. moram još jedanputa spomenuti prof. Ostojića koji nas je proglasio negativcima u ovom slučaju negativcima testiranim na virus hepatitisa. Drugi nas proglašavaju negativcima iz drugih područja, ali moram reći na žalost da smo u nekim testiranjima bili pozitivni. Vi znate da smo pronašli na žalost tri karcinoma u populaciji ovih zastupnika na našim sistematskim pregledima i ne to, nego prije toga smo već odlučili da idemo korak dalje i kao što je kolega Ostojić već spomenuo odlučili smo da predložimo ovom Saboru i rezoluciju o karcinomu. Dakle, naš sljedeći korak je rasprava o karcinomu. Već smo ovdje napravili prethodne sastanke i okupili stručnjake. Tekst rezolucije je u tijeku, a imamo i jednu veliku akciju koju ćemo podržati. Karcinomi naime u Republici Hrvatskoj na žalost i dalje ostaju zdravstveni problem broj To je akcija koju je iniciralo Ministarstvo zdravstva, prof. Vrdoljak naš onkolog iz Splita, a to je da bi sva tri predsjednika, države, Vlade i Sabora potpisali jednu deklaraciju o karcinomu po uzoru na velike državnike u drugim zemljama. Na kraju ako smo ovim raspravama, a siguran sam da jesmo spasili nekoliko stotina života godišnje mogu zaključiti da nas to ispunjava zadovoljstvom i da ćemo takvim smjerom u ovom odboru i nastaviti. Hvala lijepo. Zahvaljujem o ovoj vrlo poučnoj i dobroj raspravi di smo se svi svrstali na jednu stranu, a to je zdravlje ljude i daj Bog da ga bu čim više. Time zaključujem današnju raspravu. Glasovat ćemo kad se steknu uvjeti sutra i završavamo današnji rad sjednice. Sutra nastavljamo sa trećom točkom, a to je Poslovno izvješće o radu Fonda hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji za 2008. godinu u 9 sati i 30 minuta. Hvala lijepa.